Konačni prijedlog zakona o prijevozu opasnih tvari, hitni postupak, prvo i drugo čitanje P.Z.E. br. 708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 Želi li predstavnik predlagatelja? Da. Državni tajnik gospodin Dražen Breglec. Izvolite. **Breglec, Dražen** Hvala lijepa. Uvaženi gospodine potpredsjedniče, poštovane gospođe i gospodo saborski zastupnici. Zakon o prijevozu opasnih tvari s Konačnim prijedlogom zakona u postojećem obliku datira iz 1993. godine. Imao je opsežne izmjene u 2003. godini. Međutim zbog svojih opasnih, svojih stavova za ljudsko zdravlje i okoliš opasne stvari su kojih ima oko 5 tisuća registriranih, definirane u 13 klasa, a u Republici Hrvatskoj u 2005. godini zabilježen zabilježen je prijevoz od 6,33 milijuna tona opasne robe u cestovnom, željezničkom i riječnom prometu što čini, što čini 8,5% ukupnog prijevoza roba ostvarenog tim oblicima prijevoza u Republici Hrvatskoj. definirano, koje se definira ovim zakonom odnosi se na sve vrste prijevoza osim pomorskog prometa, osim prijevoza pomorskim putem, a pomorski dakle prijevoz opasnih tvari u pomorskom prometu uređen je sukladno međunarodnim pravnim instrumentima Pomorskim zakonikom. Želim istaći uvodno da je Republika Hrvatska stranka međunarodnih ugovora o prijevozu opasnih tvari. Tri međunarodna ugovora posebno su važna i fizički opsežna i svakodnevno se primjenjuju, a to je: Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu, ADR, Konvencija o međunarodnom željezničkom prijevozu, RID te Europski sporazum o međunarodnom prijevozu opasnim tvari plovnim putevima, ADN. Također zrakoplovnu problematiku prijevozu opasnih tvari definiraju međunarodne konvencije u zrakoplovstvu kao i preporučena praksa … Ovim Prijedlogom zakona propisuje se primjena međunarodnog ugovora i međunarodnih ugovora koje sam upravo naveo o prijevozu opasnih tvari. ali želim istaći također da se ne primjenjuje ovaj zakon na prijevoz opasnih tvari u oružanim snagama Republike Hrvatske za što je, koja je problematika definirana propisima o prijevozu opasnih tvari u oružanim snagama koje donosi nadležni ministar, ministar obrane. Ovim zakonom također propisuju se uvjeti za prijevoz opasnih tvari dakle u svim ostalim granama prometa. Koji su ti uvjeti? To su uvjeti za, u svim fazama prijevoznog procesa od pakiranja, od manipulacije robama prilikom pakiranja znači odnosi se i na ambalažu i na vozila. Zatim na preventivne mjere sigurnosti i postupak u slučaju nezgode i nesreće. Na obaveze pošiljatelja, organizatora prijevoza, pakiratelja, punitelja, vlasnika ili korisnika teretnog prostora te utovaritelja, prijevoznika i primatelja opasnog tereta. Ovim zakonom također definiraju se uvjeti, poslovi i stručno osposobljavanje sigurnosnog savjetnika kojeg su dužne imenovati pravne i fizičke osobe čija djelatnost obuhvaća prijevoz opasnih tvari i s tim prijevozom povezanim poslovima. U cilju strateškog upravljanja i međunarodne koordinacije prijevoza opasnih tvari zakon predviđa i osnivanje tzv. Nacionalnog povjerenstva za prijevoz opasnih tvari kojeg osnuje Vlada Republike Hrvatske a čiji ga predstavnici, a čine nadležnih za promet, unutrašnje poslove, zdravstvo, zaštitu okoliša, gospodarstvo, Državnog zavoda za nuklearnu sigurnost i Agencije za civilno zrakoplovstvo. Nakon usvajanja zakona slijedi 15-tak podzakonskih propisa koje će se uglavnom donijeti u roku od 6 mjeseci od stupanja na snagu ovog zakona a koji se predlaže stupiti na snagu do kraja ove godine. I na kraju želim naglasiti da se ovim predloženim zakonom usklađujemo sa važećim odredbama spomenutih međunarodnih ugovora i njihovih dodataka kao i sa pravnom stečevinom Europske unije iz područja prijevoza opasnih tvari. Hvala lijepa. Za daljnje informacije stojimo na raspolaganju. Hvala. Žele li izvjestitelji Odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba HDZ-a gospodin zastupnik Ivan Vučić. Izvolite.

Gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Ovo je još jedan zakon kojim se hrvatsko zakonodavstvo usklađuje sa zakonodavstvom Europske unije. Ja bih rekao vrlo značajan zakon s obzirom na povećanje prijevoza, povećanje transporta u svim segmentima, bio on cestovni, zračnik, plovni ili željeznički i poglavito je povećanje prijevoza pa i ovog opasnim, opasnog u cestovnom prometu. Ovo je kako sam rekao značajni zakon iz kojeg je vidljivo da je Ministarstvo uložilo puno truda u njegovoj pripremi i smatram da je zakon i da ga svakako treba prihvatiti u, na ovom zasjedanju po hitnom postupku. Zakonom obuhvaća sve vrste prijevoza koje i Hrvatska … ne razumije./ … temeljnog Međunarodnog sporazuma o Zakonu o cestovnom prometu, ADR zakona ili Sporazuma o željezničkom prometu, RID, Zakona o plovnom, ADN-a smatra se na plovnom u unutarnjim vodama. Isto tako i međunarodnih konvencija u civilnom zrakoplovstvu. Isto tako vidljivo je i da zakon i ovi sporazumi još nisu prevedeni da se radi o nekoliko tisuća stranica i da će ministarstvo i službe koje rade za ministarstvo ove sporazume prevesti u roku 6 mjeseci. Dakle, do kraja ove godine. Zakonom je obuhvaćeno prijevoz opasnih stvari ne samo prijevoz, njihov transport. Isto tako, zakon definira na koji način se opasne tvari koje se prevoze jednim od prevoznih sredstava, način njihovog pakiranja, prijevoz isto tako i način njihovog skladištenja. Isto tako, Vlada Republike Hrvatske osniva i Nacionalno povjerenstvo člankom 56. zakona u cilju učinkovitog, strateškog upravljanja prijevozom opasnih tvari, a zbog međusobne koordinacije osoba koje sudjeluju ili resornih ministarstava koji sudjeluju u prijevozu tih opasnih tvari u cilju sprječavanja akcidenata do kojih dolazi uslijed prometa ili prometnih nesreća. Isto tako, vidljivo je da je ovim zakonom predviđeno i donošenje 15 podzakonskih akata i da je njihov rok donošenja 6 mjeseci. Na kraju klub Hrvatske demokratske zajednice pozdravlja donošenje ovog zakona i predlaže da ga donesemo po hitnom postupku u prvom čitanju. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. U ime kluba HSP-a gospodin zastupnik Pero Kovačević.

23. siječnja ove godine kad se prevrnula cisterna u Palešniku. To je mjesto pored Hercegovca, odnosno Garešnice. Tada se izlilo preko 11000 litara plavog dizela i ostalih razno raznih ulja. Znači, došlo je do eko incidenta. Na žalost, do dan danas posljedice tog eko incidenta nisu otklonjene. Do dan danas posljedice nisu otklonjene. Dapače, zagađivanje bunara se i dalje nastavlja. Prvo je bilo početno. Normalno, sustav podzemnih voda radi na žalost svoje. Sada je zadnja bila stvar iako ne žele baš ni izlaziti mjerodavni na teren, od 30 bunara koji su testirani još ih treba se 10. Ali mjerodavni nemaju vremena izaći na teren. 28 je zagađeno. Ja sam kao zastupnik sa druge izborne jedinice tri puta bio u Palešniku. Zadnji put sam bio 23.lipnja. 23.lipnja. Znači, točno kad je 5 mjeseci prošlo. Situacija je ista kakva je bila nakon 23. siječnja. Postavio sam bio i zastupničko pitanje Vladi Republike Hrvatske. Prema odgovoru Vlade Republike Hrvatske, a koja je dobila od Županije Bjelovarsko-bilogorske. Znači, gdje je župan Bajs odgovorio situacija je idealna. Znači, prema odgovoru situacija je idealna ali dođite pa ćete vidjeti da nafta pliva u bunaru, a nije pronađen novi izvor, pa je nafta u kanalima, pa su bunari zagađeni, a nitko nije pokrenuo pitanje saniranja, nitko nije pokrenuo pitanje ljudi se bave stočarstvom. Imaju, to je Palešnik inače je baš poznat po dijelu stočarstva vezano uz uzgoj i krava i svega ostaloga. Znači, treba stoku napajati. Nitko o tome ne vodi računa. Dali smo odmah prijedlog da županija kao takva i država se uključe u taj dio, da se ljudi budući je u međuvremenu došlo do vodovoda priključe na vodovod, a da taj dio troškova, ljudi nemaju novaca za priključenje na vodovod, troškova da snosi županija i država, a posljedica je regresnom tužbom naplati od Croatia osiguranja. Evo, to vam je zbilja kakva je situacija vezano za Zakon o opasnim tvarima i kako se ništa ne radi, kako se ništa ne događa nakon što se na žalost dogodi jedna takva situacija. A prvi dan kad se takva situacija dogodila svi su bili dolje slikali se u kamerama, svi su obećali, sve će biti napravljeno. Nakon toga, niti se pojavljivao župan Bajs, niti se pojavljivao bilo tko iz Vlade ministar Čobanković koji je rekao da je sve divno i krasno, a ljudi su im pripremili za poklon tu vodu koja je prema njima, prema odgovoru na moje zastupničko pitanje iz bunara gdje pliva nafta, da im poklone, da vide kakvu oni vodu imaju, a da ne govorimo o dijelu stoke i ostalo. Prema tome, ovo pitanje opasnih tvari na žalost je takvo da možda imamo relativno dobre zakonske prijedloge, zakonske propise, ali na žalost pitanje je provedbe i nedjelovanja kako Središnjih državnih tijela nadležnih za ta pitanja tako i na razini županija, jer ovdje je riječ o onima razno razno raznim stožerima pa se ti stožeri osnuju, razno razne planove mi donosimo, pa onda zaštita okoliša. Pa kaže stožer. Onda se oni skupe, pa daju nekakve zaključke, pa onda daju nalog recimo Zavodu za javno zdravstvo da ispita i pitanje voda. Oni to ne naprave iako im se plati. Pa onda se dovede privatnik koji je kao uzeo nekih pola milijuna kuna novca za saniranje toga dijela. On je novac očito uzeo ali nije ništa napravio. Onda se Zavod za javno zdravstvo oglasi da on nije za pitanje tla nadležan, nego je samo za pitanje voda i to se sve vrti u krug, a nitko od mjerodavnih ne nastupa. Prema tome, hajmo testirati znači ovaj zakon i ovakve slične zakone na konkretnim slučajevima i primjerima da vidimo jel on rješava. Ovaj na žalost isto to ne rješava. On kaže da će onaj koji napravi nešto tako morati o svome trošku to napraviti i sve ostalo. Ako se gledaju ove kaznene odredbe, ako ne napravi nikome ništa kao za ovaj slučaj Palešnika, a ljudi onda moraju se snalaziti kako će se već snalaziti. Stoci treba dati vode. Ljudi se moraju okupati. Njima vodovod kažem, cijev bar da se napravi jedna pipa gdje mogu uzimati vodu, ne moraju kupovati od, plaćati ili vatrogasne cisterne ili neke druge cisterne da bi uopće dobili i pitke vode. Evo, tome je takva situacija. Na žalost, takvih situacija vidimo svako ljeto se događa i na području Dalmacije oko cisterni i svega ostaloga. Prema tome, ako bi htjeli imati pravi zakon, ići na tu varijantu da se opasne stvari u pravilu trebaju prevoziti željeznicama, a znači iznimka ovaj je dio cestovni, odnosno vodeni putevi ovisno ako nema normalno drugoga načina. Mislim da je tu najjača i zaštita i sigurnost s obzirom na način i na vagone i sve ostalo da je zaštita puno jača nego cestovnim dijelom. Znamo i sami da mnogi prijevoznici nastoje unatoč zabranama sporednim cestama prevoziti. Znači, skupo im je. Sve je i njima skupo normalno ili autocestama ili drugim dijelovima magistralnima nego nastoje unatoč znači zabranama prevoziti to putevima koji nisu za to predviđeni s obzirom na taj dio mislim da bi puno više trebali napraviti i u ulaganju vezano za samu sigurnost toga prijevoza za točno određivanje trasa prijevoza i prometnice, prometnice, moramo puno na tome poraditi da bi u takvim i sličnim situacijama bili. Ali kažem, najbolje je rješenje ono što klub HSP-a predlaže da se maksimalno ide na pitanje željeznicom sada ne govorim o onoj situaciji vezano za ovaj zadnji dogovor, ne zna se što su se dogovorili predsjednik Mesić i predsjednik Putin ukapljeni plin i taj dio to je vrlo opasna tvar u prijevozima, ako se tu ne ostvari nekakva sigurnost znači moguće su razno razne situacije gdje može doći, to je nažalost tako, do eko incidenta. Prema tome, ako mi odgovorite na ovo pitanje oko Palešnika da li zakon to sadržava možda ću vas podržati. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. U ime kluba SDP-a gospodin zastupnik Miroslav Korenika. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege, gospodine državni tajniče. Svjedoci smo u prošlom razdoblju da smo imali nekoliko opasnih nazovimo to akcidenata na hrvatskim kako cestama tako i prugama i sve to je pokazalo da je ovaj zakon koji se u principu usklađuje sa zakonodavstvom Europske unije i ne donosi previše novosti ustvari dokazao da u Hrvatskoj nažalost još uvijek kako država tako niti lokalna i regionalna samouprave ali nažalost niti odgovarajuća državna poduzeća nisu osposobljena za incidentne situacije do kojih dolazi u prijevozu opasnih tvari. Činjenica je da još i danas neke od autocesta nemaju svu potrebnu odgovarajuću opremu u slučaju akcidenata, to su pokazali i nedavno jedan željeznički incident, to je isto tako dokazano na nekoliko naših cesta. Ono što je zaprepašćujuće u cijeloj toj priči da primjerice kada smo određivali koridore svojedobno kuda će se voziti naftni derivati i nafta tada to nije bilo zbog opasnosti ekološke prirode po državu i po našu zemlju nego zbog toga što se ustanovilo da se ta nafta krijumčari. To pokazuje na kojoj smo mi razini ekološke svijesti sve u svemu i čini mi se da jednim djelom ovaj zakon ide u tom trenu. Imali smo prethodno i Zakon o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije, prometa i transporta i ovaj drugi zakon je bio idealna prigoda da ugradimo nešto iz onog zakona i ovako. Kada govorimo o sigurnosnom savjetniku mi podržavamo da se moraju imenovati sigurnosni savjetnici, tko će im davati odobrenja odnosno uvjerenja. To nije do kraja jasno iz prijedloga ovoga zakona. Osim toga, mi znamo da u Hrvatskoj postoji ponovo naglašavam i stručni studiji koji se održavaju u okviru veleučilišta i sada je idealna prigoda da ono što se definira stavcima 28., 29., 30., 31. bilo bi normalno da savjetnik, znači da sigurnosni savjetnik bude i član ove komore inženjera tehnologije, prometa i transporta. Time bismo dodatno ojačali sigurnost, međutim toga ovdje jednostavno nema. Čini nam se oportunim da osoba koja bi trebala biti sigurnosni savjetnik mora imati završenu visoku stručnu spremu, bilo sveučilišnu bilo na nekom stručnom studiju jer tada bismo pokazali da nam je ekologija i sigurnost u prijevozu opasnih tvari na prvom mjestu. Bilo bi normalno da ono što je u stavku 31. u članku 3. da onda i stručnu poduku tih osoba, da ona bude i u nadležnosti ove komore o kojoj smo maloprije govorili, bi bi imalo smisla. Međutim, očito je da predlagatelj ovog zakona o tome nije vodio brigu. Na neki način imamo osjećaj da ne zna glava što radi rep i obrnuto. Prema tome, čini mi se onaj drugi dio znači kad se radi o sigurnosnom savjetniku onda bi on imao uz sve ono što mu se propisuje da je u njegovoj nadležnosti prema ovim člancima moramo upozoriti i sada da imamo i do sada smo imali korektne zakone koji se nisu uvijek provodili do kraja. Znamo da jedan dio naših trgovačkih društava nažalost ne želi provoditi ove zakone i tu je nedovoljna koordinacija nadležnih državnih tijela i policije odnosno policijskih uprava. Moramo biti svjesni isto tako, ovdje je o tome već bilo rečeno, da se moraju odrediti koridori u Hrvatskoj kojima će se provoziti opasne tvari ali naglasak bi ipak trebao biti i tu se slažem sa prethodnikom da pokušamo da putem željeznica ide najveći prijevoz kopnom opasnih tvari, samo na manje relacije, kraće relacije i strogo utvrđenih koridorima moglo bi se to obavljati u cestovnom prijevozu. Čini mi se da bi i za ovaj zakon bilo dobro da se na temelju ovih primjedaba koje smo dali neke od njih koje su bile i do sada u raspravi i bez obzira što ovaj zakon ima što je to usklađivanje sa zakonodavstvom Europske unije da predlagatelj ipak uzimajući u obzir dosadašnje primjedbe iz klubova, bit će ih pretpostavljam još, ipak taj zakon odloži od glasovanja u petak nego da se ako je ikako moguće u dogovoru sa klubovima zastupnika sa našim primjedbama doradi i tek tada ide u daljnju proceduru jer čini mi se da se radi o previše važnom zakonu kako bismo dopustili da on do kraja bude nedorečen. Pri tome valja naglasiti da neke stvari prepisujemo iz nekih drugih zakona što smatram da nije potrebno jer imamo i Zakon o sigurnosti cestovnog prometa, imamo Zakon o prijevozu u cestovnom prometu i čini mi se da jednostavno odredbe koje su vezane uz te zakone nije potrebno u ovom zakonu prepisivati. Hvala lijepa. **Bebić, Gospodin zastupnik potpredsjednik Mato Arlović. Izvolite. **Arlović, Mato (SDP)** Gospodine potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Ovo je dosta dobar Slažem se sa nekim primjedbama koje su klubovi izložili vezano za zapravo stručne osobe, savjetnike, njihovo imenovanje i realizaciju. Dobro je da se napokon i u našem zakonu pojavljuje pravilo nomotehničko da se pobrojavaju međunarodne konvencije i dokumenti koji se moraju provoditi jer postoji kod nas jedno tumačenje po kojem je dovoljno da piše u Ustavu da su ratificirani pa da se moraju provoditi a da ne moraju biti kroz zakone razrađeni. Međutim, ima neke stvari koje ipak bih htio naznačiti, ja neću pretjerivati u tom dijelu ali dopustite samo primjerice oko kazne. Recimo, kaže se u članku 60. da će sa novčanom kaznom od 1500 kuna, ponavljam 1500 kuna za prekršaj kazniti. I sad pakiratelj, ponuditelj i da ne nabrajam. Dakle osobe koje su između ostaloga odgovorne za to kako će utovariti, pakirati ili poslati opasnu tvar koja može uzrokovati ogromne štete trovanja ljudi, životinja i tako dalje ili zagađenje okoliša. Znate kolika je ta kazna od 1500 kuna? To je otprilike manja kazna nego što je većina kazni koje su, naplaćuju vozaču motornih vozila u slučaju prometnih prekršaja. E sad se postavlja pitanje zapravo na primjeru ovog zakona šta mi zapravo hoćemo postići i gdje mi to treniramo strogoću? Dakle tamo gdje se vrti velika lova jer znate cijena usluga u prijevozu opasnih tvari su vrlo visoke. Gdje se prikriveno mogu dešavati i zloupotrebe vezano opet recimo za prijevoz nuklearnog otpada, načina njegovog pakovanja i Onda pojedinac se dovodi do razine kažnjavanja banalne kazne u sigurnosti cestovnog prometa a pravne osobe će se kazniti od 5 tisuća do 500 tisuća kuna. A štete mogu biti na milijune i milijune kuna da ne nabrajam ili navodim dalje. Ja mislim da su ove prekršajne mjere i pravnim i fizičkim osobama potpuno, potpuno neprimjerene u odnosu na ono s čim se bave. Radi se o vrlo rizničnim poslovima iza kojih naravno zbog toga postoji i dodatna cijena usluga i povećana zarada. I zbog toga se naravno mora ovo pitanje urediti po meni sasvim, sasvim drugačije. E sad u tom dijelu to bi bila prva primjedba. Druga primjedba je vezana za Nacionalno povjerenstvo za prijevoz opasnih tvari koje bi trebala Vlada Republike Hrvatske osnovati i kojeg čine predstavnici pojedinih tijela nadležnih za prijevoz opasnih tvari.

Sad se postavlja pitanje šta zapravo Vlada osniva? Nisu li Vlada upravo ti ministri i ministarstva u sastavu Vlade? Prema tome ako je već to tako onda bi se ipak trebalo ovo Nacionalno tijelo proširiti sa nizom stručnih ustanova i osoba iz različitih ustanova a osobito iz sfere onih ustanova i organizacija koje imaju javne ovlasti vezano zapravo za kontrolu, nadziranje opasnih tvari i njihovog, kvalitete. Dakako u tom pogledu treba naznačiti da je u stavku 3. rečeno u članku 56. da se mogu imenovati i drugi stručnjaci iz područja, ali gledajte sad, oni koji odgovaraju prijevoza opasnih tvari. Dakle vi ćete iz sfere prijevoznika koji bi trebali odgovarati zbog štete, ako nanesu štetu u prijevozu opasnim tvarima, imenovati stručnjake u nacionalni dio, a recimo primjerice iz Instituta Ivo Pilar, zaštita od požara ili ne znam iz naše komisije koja se bavi nuklearnim otpadom i tako dalje, nećemo imenovati i tako dalje. Zašto? Zašto to tako? Postavlja se pitanje kako će između ostalog taj dio funkcionirati i zbog još jedne važne stvari. Nadzor nad provedbom ovog zakona naravno trebaju obavljati ministarstva. A inspekcijski nadzor ministarstva. Ministri, I sad je vrlo interesantno kako će nadzor nad provedbom ovog zakona vezano za Nacionalno povjerenstvo koje treba funkcionirati u vezi s tim i izvršiti na zakonito rad Nacionalnog povjerenstva Ministarstva kad treba nadzirati same svoje ministre odnosno osobe iz Ministarstva u vezi s tim. Mislim da smo zatvorili začarani krug a radi se o vrlo, vrlo važnom pitanju zbog interesa, zaštite interesa Republike Hrvatske, zaštite prirode, zaštite okoliša i zaštite zdravlja ljudi i flore i faune inače u Republici Hrvatskoj. Zbog toga ja mislim bez obzira … /Govornik se ne razumije./ … zbog ove novitete i kvalitete koje ste unijeli u zakon i koje ja podržavam i pozdravljam, mislim da stvari nisu do kraja razrađene i da bi trebalo još malo zastati na radu ovog zakona zbog onoga, zbog onoga interesa kojeg mi zapravo želimo postići a to je zaštita temeljnih vrednota koje štiti i Ustav Republike Hrvatske kao što je zaštita zdravlja ljudi, zaštita okoliša, zaštita prirode i svega ostalog. Zbog svega toga ja predlažem da se zapravo hitni postupak sa ovog zakona skine i da on prođe u prvo čitanje. Hvala lijepa. Hvala. Kratki osvrt predlagača, gospodin Breglec. Izvolite. **Breglec, Dražen** Zahvaljujem prije svega na interesu za raspravu i na nekim primjedbama,

htio zapravo uputiti na niz odredbi koje u ovom zakonu donose jednu novu kvalitetu. Slažem se da je on u dobrom dijelu i kontinuitet prošlog zakona ali oni su ovdje u nekim dijelovima posebno dobro i preciznije definirano. A koje se odnosi na niz mjera u preventivi, na jasnije definiranje uloge sigurnosnog savjetnika, na isto tako postupke u slučaju incidenta, odgovornosti u slučaju incidenta. Zaista govoriti u odgovoru na konkretno pitanje kroz, kroz desetine članaka bilo, oduzelo bi previše vremena i jednostavno to je nemoguće na takav način i postupiti u ovom trenutku. Na njegovu konkretnu primjedbu o incidentu u … /Govornik se ne razumije./ … od 23. siječnja naravno nemam podatke da bih mogao dati odgovor "ad hoc" ali svakako uputno je što on kao bivši inspektor vrlo dobro zna uputiti ukoliko neka stvar nije dobro napravljena. Ukoliko zaista postoji indicije o onome o čemu je govorio. Ukoliko postoje zagađenja nakon toga uputiti relevantnim službama određeno, primjedbe odnosno inicirati postupke inspekcijskih nadležnih službi koje imaju ovlasti postupanja prema i ovom a isto tako i ostalim zakonima. Što se tiče prijedloga da se opasne tvari trebaju ako sam dobro shvatio i zakonom usmjeravati na željeznicu to može biti samo posljedica primjene zakona, a ne možemo zakonom eksplicitno preferirati jednu granu prijevoza u odnosu na drugu iz ekonomskih razloga. Ali slažem se da treba učiniti i bit će kao posljedica sasvim sigurno za neke opasne tvari će biti skuplje što i je skuplje posebno. Ali to ovisi o količinama prevoziti ih cestom, nego željeznicom, pa bi ta radnja morala biti i posljedica dosljedne primjene ovih zakona ali nikako eksplicitno prepisana odredba koju bi kao u okviru članka i definirali. primjedbi koje je iznio uvaženi saborski zastupnik gospodin Korenika. Definirano je kroz članke od 28. pa na dalje vrlo precizno tko će davati ovlaštenja sigurnosnih savjetnicima i koje su njihove uloge, koji su njihovi uvjeti da oni postanu sigurnosnim savjetnikom tako da je u okviru tih članaka odgovoreno i na na dobar dio konkretnih pitanja koje ste iznijeli. Da li sigurnosni savjetnik može biti član komore povezujući prošlu točku dnevnog reda. Može, ali ne mora jer sigurnosni savjetnik ne mora nužno biti prometne struke, a član Komore inženjera prometa mora biti isključivo prometne struke tako da precizni odgovor na vašu primjedbu. Što se tiče nekih primjedbi koje je iznio potpredsjednik Sabora gospodin Arlović konkretno na kaznene odredbe u članku 60. Nakon toga nadovezali ste se točno, ispravno da postoji u članku 59. daleko jače u financijskom iznosu mjereno kaznene odredbe. Želio bih samo skrenuti pozornost da članak 60. se odnosi na prekršaje fizičkih osoba i konkretno na radnike, na pakiratelja konkretno ako ne poštuje propise …/Govornik se ne razumije./… o natpisima i oznakama. radnik u poduzeću, njega složit ćete se sasvim sigurno nije moguće kazniti kaznom od 100 000 kuna. A i iza njega postoji odgovornost pravne osobe za koju su predviđene daleko veće kazne. Dakle, zatim imamo punitelj, pa imamo utovaritelj, pa imamo primatelj i to su sve dakle fizičke osobe koje fizički obavljaju kod prijevoznika, kod ostalih subjekata u lancu prijevoza ove poslove o kojima se, koji su ovako označeni i definirani kao pakiratelj, punitelj itd. Naravno da kroz članak 59. kroz prekršajne odredbe jesu kazne od 5000 do 500 000 kuna. Ali isto tako, postoji uz to i obaveza podnošenja, odnosno pokrivanja troškova sanacije na teret prijevoznika, odnosno prouzročitelja što je definirano člankom 21. stavak 2. U Nacionalnom povjerenstvu kao multi disciplinarnom tijelu bilo je ovdje riječi posebno u kontekstu kontrole, pa i na kraju i u konktekstu kontrole, u kontekstu provedbe inspekcijskog nadzora. Dakle, u članku 56. sastav Nacionalnog povjerenstva nikako ne isključuje kada govorimo o stručnjacima iz područja prijevoza opasnih tvari. Naravno da to se ne odnosi da ti stručnjaci mogu samo doći iz pravnih osoba ili iz ministarstva koji se bave prijevozom opasnih tvari. Naravno, tim područjem bave se stručnjaci kroz i znanstvene, druge znanstvene organizacije. Jer kao što znamo konkretno imamo nekoliko projekata sa energetskim institutom koji se bavi nekim aspektima iz prijevoza, a po nazivu to nikad ne bi rekli, a sasvim sigurno da postoje stručnjaci koji imaju taj profil i te reference i zadovoljavaju uvjetu da su stručnjaci iz područja prijevoza opasnih tvari. Kada govorimo o inspekcijskom nadzoru i iznijetoj iznijetoj tezi da inspektori iz ministarstva ne bi bili efikasni ili bi bili subjektivni u kontroliranju svojih kolega koji čine Nacionalno povjerenstvo isto tako dolaze iz ministarstva. Na žalost nemamo ili na sreću nemamo drugačijeg načina definiranja nadležnosti provođenja inspekcijskih poslova, a za ilustraciju da to nije nužno negativno samo ću reći da gotovo u svim granama, ne samo prometa vjerujem i gospodarstva kolege kontroliraju kolege. Tako konkretno imamo i o zračnom prometu, inspekciju zračnog prometa i u cestovnom i u željezničkom inspekcije koje su u posebnoj upravi a kontroliraju cijeli sektor koji je također u istom ministarstvu ali su inspektori pri tom naravno neovisni tako da očekujemo da će to biti i u ovom, i temeljem ovog zakona. Evo, toliko za sada. Hvala.

Kad se interpretira ovako članak 60. onda ispada da se ove kazne odnose samo na radnike u pravnim osobama ako ne postupe u skladu na radnom mjestu, pa bi onda po prvi puta za radnu odgovornost uveli direktno prekršaj u tim posebnim odgovornostima. Ali ni protiv toga nemam ništa. Međutim, to je preusko tumačenje ovog članka 60. Vi ako uzmete prekršaje fizičkih osoba iz stavka 1. točka 3. i točka 4. koje se odnose na povredu obaveza iz članka 17. i 19. vezano za primatelja obaveze obaveze primatelja ili obaveze utovaritelja, onda zanemarujete činjenicu da su fizičkim osobama smatraju i obrtnici koji mogu raditi u podugovornom odnosu sa pravnom osobom vezano za utovar i istovar, prijem opasnih tvari i to onda nije isto što i fizička osoba zaposlenik, a drugo je pitanje disciplinske odgovornosti tako da je to pitanje sasvim, sasvim druge naravi a usput vas podsjećam da i fizička osoba koja je vozač osobnog vozila, motornog vozila ima veću kaznu u većem dijelu slučajeva za povredu sigurnosti cestovnog prometa nego što bi te fizičke osobe imale kod opasnih tvari, recimo kod nuklearnog pakiranja ili primanja nuklearnog otpada. Hvala